Još ćemo večeras raspraviti - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom državljanstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 886; Predlagatelj zakona je kolega zastupnik Veljko Kajtazi.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 i politički sustav i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje, a kolega Kajtazi će obrazložiti svoj prijedlog. Izvolite kolega. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Kroz niz godina primjena Zakona o hrvatskom državljanstvu uočeni su mnogi praktični nedostaci koje ovaj prijedlog nastoji regulirati na način da te neujednačenosti otklone i to u korist naših građana. Još od donošenja hrvatskog Zakona o državljanstvu zbog činjenice da raniji propisi o državljanstvu važe kao pravni izvor odnosno sadrže načelo pravnog kontinuiteta hrvatskog državljanstva nastaju problemi koji sve češće pogađaju naše građane. Imajući u vidu da su zakonodavci pri donošenju Zakon o hrvatskom državljanstvu preuzeli pravni kontinuitet od prethodnog sustava, te imajući u vidu kompleksnost prethodnih rješenja i njihove nedosljedne provedbe zbog gotovo nikakvog značenja tzv. republičkih državljanstava u odnosu na savezno. Predlažem da se trenutni zakoni o hrvatskom državljanstvu preinače. Ovo je posebno bitno jer se prethodna evidencija što zbog grešaka i kompliciranih rješenja, što zbog maginarnog značenja i nikakvih pravnih posljedica u mnogim slučajevima pokazala kao loše polazište za utvrđivanje hrvatskog državljanstva. Ranije republičko državljanstvo koje se u ovom slučaju primjenjuje kao pravni izvor u odnosu na današnji Zakon o hrvatskom državljanstvu nije imalo nikakvo značenje u svakodnevnom životu imajući u vidu važni položaj koji je imalo savezno državljanstvo. Uslijed takve situacije nastaju brojni problemi u vođenju evidencije o republičkom državljanstvu a ti su se problemi samim tim preslikali i na novi Zakon o hrvatskom državljanstvu koji u tom smislu primjenjujemo do danas. Ovo je posebno problematično za pripadnike nacionalnih manjina koji su postali žrtve vođenja krive evidencije o državljanstvu te naknadno iako su ga posjedovali izgubili pravo na hrvatsko državljanstvo. Problem se posebno istaknuo nakon informatizacija evidencije o osobnim stanjima građana, odnosno državnih matica i knjiga državljana. Do učinjenih pogrešaka ti su građani smatrani hrvatskim državljanima jer su im temeljem izvršenog upisa u knjige državljana za to nadležan tijela izdavala domovnice kao javne isprave kojima se dokazuje hrvatsko državljanstvo. Temeljem domovnice izdane u zakonitom postupku ti su građani ishodili i ostale hrvatske javne isprave osobnu iskaznicu, putovnicu, zasnivali radni odnos, bili su pripadnici hrvatskih Oružanih snaga, njihova su djeca stjecala hrvatsko državljanstvo podrijetlom, upisivali su se u škole kao hrvatski državljani i bili nositelji svih drugih prava i obaveza kao hrvatski državljani. Naknadim ispravljanjem grešaka tim se građanima oduzimaju osobne isprave te se više ne smatraju hrvatskim državljanima nego strancima, a oni najčešće zapravo i nemaju drugo državljanstvo i ne znaju gdje su i da li su upisani u knjige državljana tim više što neke tadašnje republike nisu ni vodile zasebne evidencije o državljanstvu poput Makedonije, Slovenije, Srbije već je matica rođenih služila istodobno i kao evidencija o državljanstvu. Oduzimanjem državljanstva se tim osobama značajno otežao život, a ponekad i onemogućavao rad u državi u kojoj su rođeni i u kojoj žive. Sama činjenica da netko tko nije nikad stanovao van RH, nikad nije imao niti jedno drugo državljanstvo, te se čak nije ogriješio o važeće zakone RH već naprotiv odslužio vojni rok itd. izgubio pravo na hrvatsko državljanstvo je skandalozno te je svrha prijedloga ovog zakona da se ta sramotna praksa u budućnosti onemogući. Situacija se posebno složnjava ako su te osobe iselile iz RH te prebivaju u inozemstvu kao hrvatski državljani, ako se u takvim slučajevima radi o osobama koje nisu pripadnici hrvatskog naroda, koji to valjanom ispravom mogu dokazati njihova životna situacija je još teža i složenija. to moram pogotovo naglasiti kao zastupnik nacionalnih manjina jer su u ovakvim slučajevima radi o manjinama koje bi trebale biti pod posebnom ustavnom zaštitom države, a ovdje ih se ustvari kažnjava i obespravljuje zbog tehničkih grešaka čije su žrtve postale ne svojom zaslugom. S obzirom da nemamo točan uvid koliko je ljudi izbrisano iz hrvatskog državljanstva zbog grešaka matičara otvara se ogroman prostor za zloupotrebu u okviru ovakvog djelovanja te je vrlo moguće da se određenom broju osoba državljanstvo oduzelo bez valjanog razloga. Cilj ovog prijedloga zakona koji ste imali priliku pročitati je da se 25 godine nakon donošenja Zakona o hrvatskom državljanstvu spriječe sve češće situacije u koje se ispravljanjem pogrešaka u evidencijama o državljanstvu jer se ne poklapaju sa podacima upisanih u matici rođenih. Od strane nadležnih tijela koja su oduvijek i bila zadužena za ispravo i točno vođenje evidencije oduzima hrvatsko državljanstvo građanima koji su upisani u evidenciju o državljanstvu kao hrvatski državljanin te su im o tome o tome izdane javne isprave kojima se dokazuje hrvatsko državljanstvo odnosno domovnica. Činjenica je da je zakonodavac u uvjetima osamostaljenja i ostvarenja državne neovisnosti i suverenosti RH poklanjajući poklanjajući vjeru do tada vođenim evidencijama o državljanstvu pretpostavio i priznao hrvatsko državljanstvo svim onima koji su ga stekli ranije po važećim propisima, odnosno onima koji su bili upisani u tadašnje evidencije o državljanstvu. Naknadno oduzimanje državljanstva zbog krive vođene evidencije nema smisla, pogotovo za nacionalne manjine ili one koji žive izvan RH jer ih takva situacija opterećuje i više nego pripadnike hrvatskog naroda koji po Ustavu ipak imaju olakšan pristup hrvatskom

ili propusti nadležnih tijela ne smiju ići na štetu građana što dosada nije bio slučaj. Isto stajalište zauzima i Europski sud za ljudska prava koji je u predmetu Gaši protiv Hrvatske istaknuo da sud smatra da bi pogreške ili propusti državnih tijela trebali ići u korist pogođenih osoba osobito ako se time ne dovodi u pitanje kakav drugi suprotstavljeni privatni interes. Drugim riječima greške koje napravi državno tijelo treba snositi država, a ne građani. Stoga smatram da je opravdano, svrsishodno i zakonito predložiti izmjene i dopune Zakona o državljanstvu sukladno sa navedenim prijedlogom zakona. Osim pojave tzv. greškom izdanih domovnica odnosno slučajeve u kojima su stranke nakon više godina pa čak i desetljeće dobili obavijest da im je domovnica izdana greškom služene osobe. ovom prilikom želim naglasiti da postoji prostor za daljnje unapređenje odredba Zakona o hrvatskom državljanstvu. Na to nas obavezuju odredbe Ustava RH i Međunarodne konvencije UN-a koji su dio našeg pravnog poretka. Takve izmjene i dopune Zakona o hrvatskom državljanstvu pridonijele bi rješavanju situacije koje godinama opterećuje državljanski status nemalog broja građana, a radi se o osobama rođenih na hrvatskom državnom području, a nisu hrvatske nacionalnosti, pripadnicima manjinskih naroda koji nemaju neposrednu vezu s RH, izbjeglicama sa dugogodišnjim boravkom u RH, osobama bez državljanstva, apatridima, azilantima, osobe rođene na hrvatskom državnom području. Prema izvješću pučke pravobraniteljice podaci MUP-a pokazuju da je u 2014.godini samo 11 osoba steklo hrvatsko državljanstvo temeljem rođenja u RH. za razliku od toga čak 446 osoba steklo je hrvatsko državljanstvo temeljem braka sa hrvatskim državljaninom. Podatak da je relativno mali broj osoba rođenih u RH primljen u hrvatsko državljanstvo ne može se opravdati nedostatkom volje tih osoba da podnesu zahtjev za državljanstvo, već se može objasniti znatno otežanom mogućnošću ispunjavanja propisanih uvjeta. Naime, izmjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu iz 2011.godine propisan je novi uvjet da se mora imati odobren stalni boravak čime je otežano ispunjenje uvjeta za primitak u hrvatsko državljanstvo ovih osoba. Takvo rješenje otežava sticanje hrvatskog državljanstva osobama rođenim u RH, a koji nisu hrvatske nacionalnosti, koje su lošeg imovnog i socijalnog statusa, te im je stoga do sada odobravan privremeni boravak iz humanitarnih razloga. Naime, s obzirom da je uvjet za sticanje državljanstva postao reguliran stalni boravak za navedene osobe to je teško postići jer su uvjeti za odobravanje stalnog boravka između ostalog i osigurana sredstva za održavanje, te regulirano zdravstveno osiguranje, a što se ne traži kao uvjet za odobravanje privremenog boravka iz humanitarnog razloga. Ovim su osobito pogođeni pripadnici romskog naroda, koji su rođeni u RH, a ne ispunjavaju uvjete za sticanje hrvatskog državljanstva kojim je u najvećem broju privremeni boravak reguliraju upravo iz humanitarnih razloga. Valja naglasiti da se odredbom članka 9. Zakona o hrvatskom državljanstvu do izmjene 2011.godine tražilo da se podnošenja zahtjeva osoba ima prijavljen boravak najmanje pet godina neprekidno na teritoriju RH, ali bez uvjeta da se regulira stalni boravak. Stoga očito je da je propisivanje novog uvjeta u vidu reguliranja stalnog boravka rezultiralo činjenicom da mali broj osoba rođenih u RH podnosi zahtjev sa stjecanje hrvatskog državljanstva. Također iz izvješća pučke pravobraniteljice proizlazi da su joj se unazad više godina obraćali građani koji su u RH rođeni i od rođenja žive u njoj moleći za pomoć pri reguliranju stalnog boravka kao zakonske pretpostavke za sticanje hrvatskog državljanstva. Njihovi primjeri ukazivali su da postoje životne situacije koje Zakon o strancima nije vrednovao olakotno, a koje su nastupili iz razloga na koje te osobe nisu mogle utjecati i zbog kojih ranije ranije nisu bili u mogućnosti regulirati svoj boravak ili steći hrvatsko državljanstvo. Njima se unatoč činjenici rođenja i življenja u RH prema odredbama Zakona o strancima odobravao tek prvi privremeni boravak iz humanitarnih razloga ili zbog spajanja obitelji čime im se tek nakon daljnjih pet godina reguliranog privremenog boravka otvarala mogućnost za podnošenje zahtjeva za odobrenje stalnog boravka u RH. Izmjenama i dopunama Zakona o strancima 2013.godine usvojen je amandman pučke pravobraniteljice od strane Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, te je u Zakonu o strancima implementirana odredba da stranac koji je rođen i od rođenja živi na teritoriju RH, a koji zbog opravdanih razloga na koje nije mogao utjecati nije imao reguliran boravak može regulirati stalni boravak bez prethodno odobrenog privremenog boravka u trajanju od pet godina. Međutim navedena odredba Zakona o strancima nije polučila odgovarajući rezultat s obzirom da se sukladno postojećem Zakonu o strancima za reguliranje stalnog boravka i za ove ove osobe traži osigurana sredstva za uzdržavanje i regulirano zdravstveno osiguranje. Kao dokaz tome navodim podatak MUP-a da su na temelju tog članka 4. Zakona o strancima u 2014.godini pozitivno riješeno samo tri zahtjeva za izdavanje odobrenja za stalni boravak. Stoga smatram opravdanim da osobe koje su nedvojbeno dio hrvatskog društva koje su rođene i žive u RH od svog rođenja ali zbog postojanja različitih okolnosti i razloga na koje objektivno same nisu mogle utjecati ili koje su se zbile čak i čak i krivnjom drugih, primjerice greškama u radu državnih tijela, nisu imali regulirani boravak u RH imaju mogućnost primitka u hrvatsko državljanstvo pod povoljnijim uvjetima. Navedeno u skladu sa iznesenim mišljenjem Europske komisije za borbu protiv rasizma o potrebi poduzimanja mjere kako bi se riješili problemi kod sticanja državljanstva na koji nailaze osobe koje dugotrajno žive u Republici Hrvatskoj, a nisu hrvatske nacionalnosti. Pripadnici manjinskog naroda koji imaju neposrednu vezu sa Republikom Hrvatskom u preambuli Ustava navodi se da se Republika Hrvatska ustanovljuje kao nacionalna država Hrvatskog naroda i država pripadnika nacionalnih manjina Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih koji su njezini državljani kojima se jamči ravnopravnost sa građanima hrvatske narodnosti i ostvaruje nacionalna prava u skladu sa demokratskim normama Organizacije Ujedinjenih nacija i zemlja slobodnog svijeta. Nacionalne manjine u smislu Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja. U izvješćima Europske komisije za borbu protiv rasizma o Republici Hrvatskoj postavlja se pitanje stjecanje hrvatskog državljanstva osoba koje nisu hrvatske nacionalnosti a koji su vezani za Republiku Hrvatsku činjenicom da su dugoročno i prije Domovinskog rata živjele u Republici Hrvatskoj, a sad su u statusu povratnika ili su cijelo vrijeme živjele u Republici Hrvatskoj, ali do sada nisu još stekli hrvatsko državljanstvo. S obzirom da se postupak stjecanja hrvatskog državljanstva osoba koje nisu hrvatske nacionalnosti razlikuje od načina stjecanja državljanstva za osobe hrvatske nacionalnosti. je uputio poziv da se poduzmu sve potrebne mjere kako bi se riješili problemi kod sticanja državljanstva na koji nailaze osobe koje dugotrajno žive u Republici Hrvatskoj, a nisu hrvatske nacionalnosti. Rješenje za predmetno pitanje pokušalo se naći propisivanjem odluke članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu iz 2011. godine prema kojoj se smatralo da osobe koje su na dan 8. listopada 1991. godine imali prebivalište u Republici Hrvatskoj i kojima je odobren stalni boravak ispunjavaju pretpostavke potrebnog boravka u postupcima sticanja hrvatskog državljanstva. Međutim, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, primjerice u 2013. godini zaprimljeno je tek 15 zahtjeva za sticanje hrvatskog državljanstva povratnika od čega su 2 predmeta riješena pozitivno, a u 10 predmeta izdano je za jamčenje o primitku o hrvatskom državljanstvu. Navedeno ukazuje na otežanu mogućnost povratnika da zadovolje propisane uvjete reguliranog stalnog boravka s obzirom da postupci odobravanja stalnog boravka dugo traju ili se negativno utvrđuje namjera povratnika da trajno žive u Republici Hrvatskoj. Nije sporno da se pripadnicima Hrvatskog naroda omogući sticanje hrvatskog državljanstva pod povoljnijim uvjetima, ali nema zapreke da se takva mogućnost ne pruži i osobama koje imaju čvrstu poveznicu sa Republikom Hrvatskom, a koje hrvatsko državljanstvo ne mogu steći po drugim pravnim osobama beneficirane naturalizacije ili mogu ali uz ispunjenje dodatnih odobrenih, na primjer odobreni stalni boravak. Dakle, proizilazi da za osobe koje imaju čvrstu vezu s RH te se osjećaju kao neformalni pripadnici nacionalne manjine jer formalno pripadnici nacionalne manjine postaju tek stjecanjem hrvatskog državljanstva nema beneficirane zakonske odredbe za sticanje hrvatskog državljanstva putem koji bi postupak za njih bio različit u odnosu za bilo kojeg drugog stranca. Izbjeglice sa dugogodišnjim boravkom u RH, želim istaknuti da je RH velikodušno primala značajan broj Roma koji su zbog ratne situacije na Kosovu 2000. godine bili prisiljeni napustiti svoje domove. Ove osobe su se u statusu izbjeglica nalazile više godina kad su trebali regulirati svoj boravak u RH u skladu sa odredbama Zakona o strancima. Rješenje je pronađeno na način da se je bivšim izbjeglicama odobrio privremeni boravak iz humanitarnih razloga na godinu dana koji se treba produžavati svake godine. Ovakvo rješenje značajno otežava situaciju koju ljudi koju ljudi u RH sad već žive više od jednog desetljeća. Naime, svake godine ove osobe prolaze ponovnu proceduru odobravanje privremenog boravka iz humanitarnih razloga što za njih predstavlja iznimno skup postupak. Također, iako neki od njih ispunjavaju zakonski uvjet od 5 godina reguliranog boravka u RH za traženje stalnog boravka oni to ne mogu učiniti jer je uvjet za stalni boravak i primjerena sredstva za uzdržavanje, te reguliranje zdravstvenog osiguranja što je za osobe koja ima reguliran status iz humanitarnih razloga nerealno. Također Republika Hrvatska je država potpisnica Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine i njezinog protokola iz 1967. godine koja se odnosi na status izbjeglica. Republika Hrvatska je stranka drugih relativnih međunarodnih sporazuma o ljudskim pravima. Hrvatsko zakonodavstvo sa područja azila i migracija u skladu je sa međunarodnim načelima i pravnom stečevinom EU. Članak 34. Konvencije UN-a o statusu izbjeglica iz 1951. godine glasi: "Države ugovornice će u najvećoj mogućoj mjeri olakšati asimilaciju i pri rođenju izbjeglica. Posebno će se potruditi da se postupak prije uređenja ubrza, te da se u najvećoj mogućoj mjeri smanje troškovi i izdatci postupka. Osobe bez državljanstva apatridi i azilanti bez državljanstva apatridnost ima izrazito negativan utjecaj na živote pojedinaca. Posjedovanje državljanstva nužno je za punopravno sudjelovanje u društvu, te je preduvjet za uživanje cijelog niza ljudskih prava. U Hrvatskoj prema podacima UNHCR-a oko 2886 osoba obuhvaćeno je njihovim mandatom, što obuhvaća i one osobe koje nemaju registriran državljanski status. Od tog broja Romi čine veliku većinu osoba bez državljanstva ili neregistriranih osoba u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska je potpisnica Konvencije UN-a o smanjenju slučajeva bez državljanstva iz 1961. godine. U tom kontekstu potrebno je sukladno odredbama međunarodnih konvencija koje čine pravni poredak naše domovine unaprijediti mogućnost olakšanog primitka u hrvatsko državljanstvo. Prvenstveno se misli da se broj potrebnih godina, sada 8 godina prijavljenog boravka u Republici Hrvatskoj za osobe bez državljanstva i azilante bude 5 godina. Dakle isti kao i za ostale osobe koje pod privilegiranim uvjetima stječu hrvatsko državljanstvo, primjerice osobe rođene u Republici Hrvatskoj i osobe u braku sa hrvatskim državljanima. Hvala na pozornosti. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Kolega Dražen Đurović je imao repliku, izvolite.

kako su to … vlasti činile i o kojem broju ljudi vi tu zapravo govorite ovakvim vraćanjem na neke zakone od prije nekoliko desetljeća. Gdje se ti ljudi nalaze, kolikom broju ljudi su oduzete te domovnice, dakle kojem broju ljudi Republika Hrvatska je oduzela te domovnice. Dakle iznijeli ste dosta vrijednosnih sudova, stavova, promišljanja, ali ste iznijeli vrlo malo brojeva. O kojim brojevima govorimo i što znači, što ti brojevi odnosno prihvaćanje ovih vaših izmjena i dopuna zakona znači i u kojim će se brojevima reflektirati u budućnosti na broj hrvatskih državljana. Dakle na koji broj ljudi vi zapravo ovdje ciljate, u kojim fazama i kakva se zapravo to pogreška događala. O njoj niste ništa rekli, samo ste naveli da je bila nekakva administrativna pogreška. Koja sadržajno, kakva pogreška, ako možete reći. Hvala. repliku. **Kajtazi, Veljko (Nezavisni)** Zahvaljujem se. Poštovani kolega, o točnom broju ne možemo ustanoviti jer imajući u vidu da smo u više navrata tražili onda svaki put nam govore da su podaci su podaci koje tražimo da nisu u skladu i da ih ne možemo dobiti poimenično. A inače što se same greške koje su nastali, greške su nastale i problem je nastao još prije 24 godine, znači oko problema svi su znali. Znači greška je nastala kod određenih matičara koji u upisima od 1945. do 1978. bili su jedan dio upisa, a od '78. do '91. je bilo drugi i onda od '91. do danas je treći način. Znači to je upis u republičkim državljanstvima koji na neki način neke republike su vodile evidencije, a neke nisu vodile evidencije i to je nastala velika greška, naročito kod pripadnika Romske nacionalne manjine gdje su oni iz jedne republike znali doći u drugu republiku i tako da o njima nisu uopće vodili. poslije 15-24 godine dolazi do brisanja tih ljudi što mislim da u ovih 24 godine nije bila sigurno politička volja za rješavanje takvih problema jer da je postojala bilo kakva politička volja sigurno bi se problemi o brisanju i oni svi ostali bi se rješavali. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Sada ćemo krenut na raspravu. U ime Kluba zastupnika SDSS-a kolega Milorad Pupovac. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolege i kolegice, Klub zastupnika SDSS-a bio je jedan od klubova čiji su zastupnici podržali ovaj prijedlog i podržavamo zakonom ponuđeno rješenje. Naime, članak 30. Zakona ovako kako je predložen u stavku 2. ide na ruku onim osobama hrvatskim državljanima koji su zbog administrativne mjere koja je sama po sebi bila provedena na način da te osobe nisu mogle biti uključene ni u saznanja da im se oduzima domovnica nego je naprosto osoba kada je došla recimo po to da vidi domovnicu radi vjenčanja ili neke druge radnje u kojoj se iziskuje potvrda o hrvatskom državljanstvu bila obaviještena vi niste hrvatski državljanin vi ste brisani iz hrvatskog državljanstva, a da pri tome ni u bilo kojoj fazi postupka tzv. administrativnog kolega Đurović, ta osoba ili članovi njihove obitelji nisu bili obaviješteni da se provodi taj postupak i nije imala nikakvu pravnu mogućnost da u tome sudjeluje da bi osporavala, da bi drugačije dokazivala ili bilo šta drugo. U tom smislu ću vam navesti primjer osobe N.B. iz Vukovara, rođenog Vukovarca, rođenog '84. godine, kojem je domovnica, radi se o muškoj osobi, domovnica izdana '97. godine, a u travnju 2008. godine u matičnom uredu u Vukovaru je išao prijaviti vjenčanje. Rečeno mu je da je bio greškom upisan u hrvatsko državljanstvo i da ne može dobiti potvrdu o hrvatskom državljanstvu. Dakle Policijska uprava Vukovarsko-srijemska rješenjem mu je oduzela hrvatsko državljanstvo uz obrazloženje da je upisan u matičnim knjigama druge države, odnosno BiH te da te da su mu domovnica koja je izdana '97., te drugi osobni dokumenti iz kojih je vidljivo bilo da je hrvatski državljanin izdani greškom, te da se to u međuvremenu poništilo, a to znači poništenje osobne iskaznice, poništenje matičnog broja građanina i svega onoga što nekoga tko je državljanin u njegovom državljanskom identitetu čini državljaninom Republike Hrvatske i kojim identitetom onda može stjecati sva druga po Ustavu i po zakonu stečena prava. Osobe rođene u Vukovaru osnovnu i srednju školu završile u Vukovaru, Hrvatsku vojsku služio u Vukovaru, odnosno u okolnim mjestima. Nema državljanstvo ni jedne druge države, nikad nije napuštao Republiku Hrvatsku, niti se odjavljivao boravkom iz Republike Hrvatske. Dakle, nakon 24 godine života u RH sa državljanstvom postaje stranac bez i jednog dokumenta i bez i jednog državljanstva. Praktički bez i jednog državljanskog identiteta. Samo zbog toga što je jedan od roditelja bio rođen u Bosni i Hercegovini koliko se sad sjećam, jer sam se bavio jedno vrijeme tim slučajem. Koliko je takvih slučajeva. Kao što je rekao kolega Kajtazi mi ne znamo. Mi znamo određen broj ljudi koji nam se obraćaju za pravnu pomoć. Ali kad zatražimo od nadležnog tijela državne uprave da nam kaže koliko je ljudi administrativno brisano iz hrvatskog državljanstva, onda nam to ne daje. Ne daju ni za koju specifičnu grupu, ne daju ni kad to tražimo za bilo koju vrstu državljana. To je zato i to treba reći ovdje u ovom Visokom domu, zato što u Ministarstvu unutrašnjih poslova sustavno od 8.10.'91. godine, dakle riječ je o tome da se priznaje osobama koje su do 8.10.'91. godine imale hrvatsko državljanstvo i samo im se priznaje kontinuitet i ništa više. ta osoba koju sam ja naveo ona je rođena prije 8.10.'91. godine, upisana je u knjigu državljana i toj osobi se samo priznaje kontinuitet kao što je '97. godine netko ispravno postupio u skladu sa hrvatskim zakonom. Ali je netko drugi odlučio da to promijeni i da naknadnom revizijom počinje brisati dio hrvatskih državljana što je naravno i sa stajališta prava tih ljudi, a po našem razumijevanju i sa stajališta interesa Republike Hrvatske koja trpi ozbiljne demografske gubitke zbog starosti, ozbiljne demografske gubitke zbog odlaska u druge države, zbog iseljavanja, zbog izbjeglištva i niza drugih razloga naprosto je besmisleno imati tako restriktivnu politiku kakvu vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova i tako restriktivnu praksu kakvu ima Ministarstvo unutrašnjih poslova

praktički naturalizirani građani Republike Hrvatske su se našli izvan mogućnosti da biraju hrvatsko državljanstvo zbog toga što je netko imao restriktivno tumačenje ili restriktivan pristup prema onima koji su bili drugačije i druge nacionalnosti. ako je tokom devedesetih moglo i biti nekog racija za takav postupak, ali kojeg racija može biti sada kad nam je jasna, golim okom vidljiva demografska situacija u zemlji. Kad je zemlja pravno stabilizirana, a ne da se tek uvodi u novi pravni poredak, nego već ima pravni poredak 20 i nešto godina. Zakon o državljanstvu se nije bitno mijenjao u svojim odredbama, niti se mijenjala u bitnom smislu praksa. I umjesto da se bavi onima koji su izdavali državljanstvo šakom i kapom na pojedinim drugim mjestima i hrvatske putovnice šakom i kapom i da se tu zavede reda što je poslužilo i za kojekakve radnje koje su ugrožavale i ekonomsku i političku i ukupnu sigurnost Republike Hrvatske kada je posrijedi borba protiv međunarodnog kriminala i organiziranog kriminala. Ovdje se ide dokazivati kako se to treba raditi, po našem mišljenju pogrešno i štetno. Iz tog razloga Klub zastupnika SDSS-a kao što sam već rekao podržava ovu zakonsku izmjenu i nada se da će praksa prijema u hrvatsko državljanstvo prestati biti ovako restriktivna kao što je sada, jer nije u interesu Republike Hrvatske, a otežava život njezinim de facto državljanima koji ovdje žive decenijama. A istovremeno Republika Hrvatska vrlo liberalno daje državljanstvo onima koji ne žive na prostoru Republike Hrvatske. Ako je to politika Republike Hrvatske u procjeni da je to nacionalni interes mi nemamo ništa protiv toga i nismo ni dosada govorili protiv toga niti mislimo da trebamo govoriti. Ali onima koji su de facto hrvatski državljani i koji žele hrvatsko državljanstvo, čija su djeca ovdje nema nikakvog razloga ne dati hrvatsko državljanstvo i pridržavati se restriktivnih mjera kako ih pridržava nažalost Ministarstvo unutarnjih poslova. Da nije bilo drugačijeg razumijevanja drugih ministarstava ni ovaj prijedlog nažalost ne bismo imali u Saboru, da se pitalo one koji o tome odlučuju u nadležnom resoru Ministarstva unutarnjih poslova. Zahvaljujem.

i čudan moram priznati. Mislim nisam dovoljno upućen u njega ali zaista ne vidim kako se može uopće događati da netko tko je rođen i živi u Hrvatskoj da mu netko ospori državljanstvo i odrasta i školuje se i funkcionira u Hrvatskoj. To zbilja ne bih u to ulazio, ali to bi zapravo trebalo razjasniti. A što se tiče politike MUP-a o skrivanju podataka različitih to je, mislim svi se sjećamo one priče iz Slovenije o tim izbrisanim gdje je MUP izašao slovenski jasno s podacima. Bilo je poznato koji je to broj ljudi, po kojim osnovama i zašto je država donosila odluku kako je donosila i kad ju je donijela bilo je jasno koji su efekti donošenja odluke u broju. Dakle, kad su promijenili svoju politiku. Zašto ovdje pitam za brojeve koje očito ne možemo zapravo dobiti? Zato što je ovo jedno vraćanje jako unazad sa ovako vrlo nejasnom slikom ciljeva na koga se to zapravo treba odnositi. I mislim ja ne znam da li itko u Hrvatskoj ima dvojbe oko toga da ne treba omogućiti svima onima koji žive, rade, rođeni su u Hrvatskoj da im netko osporava ili da im briše to državljanstvo. Ali isto tako RH treba imati pravo i mogućnost Hrvatska je jedna siromašna država koja treba braniti svoje pravo da si ne preuzima neke socijalne, otvarajući zapravo granice, neke socijalne terete kad ni sama breme svojih socijalnih problema ne može nositi. Pri tome zapravo mislim na ovo otvaranje upisa nekih ljudi koji su nekad u matičnim uredima upisali u tim razdobljima, a zapravo možda nisu nikad ni živjeli ni radili na području RH. Na to sam mislio. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Milorad Pupovac, odgovor na repliku. Dakle, kolega Đurović mi se s vama slažemo da oni koji nisu ni živjeli ni radili na području RH ne bi trebali niti moći postati hrvatskim državljanima osim u skladu striktno s hrvatskim zakonom. To znači propisani broj godina za dobivanje najprije statusa privremenog boravka a onda za dobivanje trajnog boravka, a onda nakon toga podnošenje zahtjeva za hrvatsko državljanstvo. I ništa više. Ali ovdje je doista riječ o ljudima koji su živjeli na području RH, koji su bili hrvatski državljani i jesu hrvatski državljani dok to nije prije nekoliko godina netko odlučio da ih briše iz hrvatskog državljanstva. Dakle, prije nepunih 10-ak godina administrativnom mjerom. Jer je netko u jednom trenutku rekao kako su rađene greške prilikom upisa u hrvatsko državljanstvo. Vi kažete ovo je nedovoljno precizno, a možete zamisliti situaciju u kojoj se ostavlja mogućnost da netko procjenjuje je li to greškom ili nije, a bez ikakve mogućnosti vaše ili moje ukoliko je u pitanju da ste vi ili ja da nas obavijeste da vidimo, da obrazložimo, da uložimo prigovor, da kažemo nemate pravo ili imate pogrešan podatak ili nepotpune podatke. A što se tiče socijalnih opterećenja, vi ste tu u pravu, ali RH se otvorila u tom pogledu svojom politikom koja ima neka utemeljenja u Ustavu. Ali se primjenjuje taj Ustav doslovno. I kad malo bolje pogledate podatke o hrvatskim državljanima izvan područja RH slika će vam biti vrlo jasna. Ja to ne bih komentirao. kolega Pupovac javio sam se za repliku jer ovo pomalo čudno zvuči što ste vi govorili jer ispada da netko može gumicom prebrisati nekoga. Mora postojati nekakav dokument. Dakle, netko mora izdati nekakvo rješenje da netko zbog toga i toga ne može biti. Istina je da u trenutku kad smo uvodili OIB pokazalo se da negdje oko skoro 400 tisuća ljudi mlađih, određenih godina koji nisu zatražili nitijednu ispravu u MUP-u, nisi bili evidentirani zato što nisu upareni podaci između knjige rođenja i podataka koje vodi MUP. Dakle, to je činjenica i istina koja postoji službeno zabilježena u Ministarstvu financija kad smo konstatirali sve anomalije koje su se u Hrvatskoj događale prije uvođenja OIB-a. Ali neovisno o tome, dakle ako ste vi imali nekakav dokument i ako vam ga je netko oduzimao on vam mora izdati rješenje. To je upravni predmet i naprosto nitko ne može vama taj dokument uzeti bez tog rješenja. A ako vam je netko izdao rješenje onda to rješenje ima uputu o pravnom lijeku i temeljem toga se imate pravo žaliti. I mislim da i vi ste to rekli, a i kolega Đurović i ja to kažemo mislim da naprosto ne možemo donijeti zakon da bez kriterija da netko može dobiti nekakve dokumente jer suludo je uopće govoriti da se nekome ide osporavati da je hrvatski državljanin ako on za to ima sve argumente. mislim da to naprosto nitko niti može napraviti. I ako je to netko napravio vrlo lako se to može dokazati i u upravnom postupku se to može eliminirati. Zato kažem ovo što ste vi govorili je meni pomalo čudno kao da je netko se sjetio i izbrisao nekoga od nekuda. Međutim, da bi to napravio on mora izdati rješenje jer inače ako to ne napravi dokument koji ima on je njemu punovažeći i nitko mu ga ne može uzeti. **Zgrebec, Dragica Ja se s vama u svemu slažem kad bi tako bilo. Tako bi trebalo biti i tako kao što vi zapravo ispravnije od mene kažete tako mora biti jer zakon ne kaže da treba nego da mora. Prema tome, nažalost mnogi ljudi nisu dobivali rješenje i nisu imali priliku ni za kakvu uputu o pravome lijeku, čak ni spoznaju kao ni ova osoba, kao ni ovaj mladić kojem se je to možda dogodilo dok je služio rok u Hrvatskoj vojsci. Nažalost i vjerojatno ne bi znao i dalje bi se koristi hrvatskim dokumentima koje je imao osobnom iskaznicom i slično dok nije došao tamo i da mu nije rečeno sad morate vratiti sve dokumente. Je vrlo je neobično i ja se s vama slažem. Da li je netko pobrkao činjenicu postupka brisanja prebivalište za osobe koje stvarno ne prebivaju o čemu smo 10 godina razgovarali i došli do nekog rješenja sa državljanstvo ja to ne znam ili je netko u nekom momentu odlučio da ide provjeravati na temelju nečijeg prigovora ili prijave da ima ljudi koji su pogrešno upisani u hrvatsko državljanstvo. Ni to ne znamo jer nismo bili u prilici da možemo razgovarati na ozbiljan način sa predstavnicima nadležnog državnog tijela. A inače sve što ste rekli u tom pogledu ja smatram

i naveli ste jednu mladu osobu. Ja ću ispričati o jednoj osobi koja je stekla sve, ali ne u Hrvatskoj nego van Hrvatske i to sa područja Brodsko-posavske županije inače brisanje smo imali i sa Brodsko-posavske županije i sa područja Sisačko-moslavačke županije. Osoba koja je imala dugo godina hrvatsko državljanstvo i dolazila je u posjete svojima i u svojoj kući u prosjeku najmanje četiri do pet puta godišnje. I jedne godine kad je došla, a prije toga da vas upoznam da je ona tamo gdje je radila imala je sve, znači imala je posao, stambeno je bila zbrinuta, imala je djecu, imala je sve. Onog trenutka kad je došla drugi dan su je pozvali i oduzeli su joj državljanstvo i više se nije mogla vratiti tako brzo natrag. I sad ja pitam kako i na koji način su mogli isto tako učiniti tako jednoj osobi koja je poslije 15, 20 godina ustanove da domovnica nije ispravna, to je jedno. Drugo što sam htio reći, isto tako da Romi na ovim područjima nisu od jučer, oni su na ovim područjima 700 godina, imaju tradiciju, kulturu, imena i prezimena, i sve ono ostalo ali olakotne okolnosti nemaju nikako naspram onih drugih koji su van, kad govorim van mislim iz nekih drugih kontinenata koji isto tako traže hrvatsko državljanstvo i puno ga lakše dobivaju nego što ga mogu dobiti pripadnici Romske nacionalne manjine ili ostale druge nacionalne manjine koje su na ovim područjima puno dulje i puno i puno više. Ja osobno ne znam još koliko ima takvih kojima bi se trebalo oduzeti domovnice, ne znam koliko, a sigurno ih ima još puno koji planiraju. I sva sreća u tome što ti ljudi ne znaju, ali mislim da i nadam se da će ovaj zakon u petak donijeti i da ćemo na neki način tim ljudima spriječiti oduzimanje državljanstva. Poštovani kolega, takvih primjera nažalost je bilo više prema našim saznanjima kao što je taj o kojem vi govorite. Ali je bilo veoma mnogo primjera sa ljudima koji imaju državljanstvo drugih država i koji su primljeni u hrvatsko državljanstvo a nikada nisu imali tu vrstu iskustva. Ni u kojem razdoblju, ni u kojem periodu i ni u kojoj situaciji. Čak i da nemaju imovinu u RH, a imaju samo adresu. Ovdje sam govorio i ponovit ću još jedanput primjer a to sigurno nije usamljen primjer ni u Zagrebu, ni u bilo kojem drugom gradu. Prijatelja, mojih prijatelja koji su iznajmili stan, a da im vlasnik nije rekao da je na adresi toga stana prijavljeno još pet obitelji. Tek toliko za ministra Šukera i za kolegu Đurovića. Ne govorim ni o glasanju ni o bilo čemu drugom, govorim o zdravstvenom, socijalnom i svemu drugom. Pet obitelji koje su prijavljene na toj adresi u ratnim okolnostima i naravno okolnostima kada su ljudi koristili mogućnosti dobivenog hrvatskog državljanstva. Ako država to može otrpiti i smatra to svojim nacionalnim interesom uredu, ali zašto onda zakidati druge građane, zašto onda zakidati one koji su romske, srpske ili ili neke druge nacionalnosti? I koji je racio u konačnici toga? Danas se pokazuje da to nije interes RH. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Peđa Grbin. Zahvaljujem uvažena gospođo potpredsjednice. Uvažene kolegice i kolege. Ovdje se radi o jednom izuzetno kratkom zakonu. On u osnovi intervenira samo u jednu odredbu Zakona o hrvatskom državljanstvu. Ovdje se radi o zakonu za kojeg čak možemo postaviti pitanje da li je on doista potreban. I vjerojatno u jednoj zemlji u kojoj je postala vladavina prava od trenutka koji je bitan za ovaj zakon, a to je 8.10.1991.pa do danas, takav zakon ne bi bio potreban. Ali u Hrvatskoj sa svime onime što smo radili, sa načinom na koji smo državljanstva dijelili šakom i kapom i koga ide i koga ne ide, a veće probleme smo pravili oko toga da li ćemo državljanstvo dati nekome koga ide, ovakav zakon je nužan. Većina ljudi to ne zna ili toga nije svjesna, ali svaki put kada zatražimo i dobijemo osobnu iskaznicu netko je tko radi u sastavu MUP-a donio rješenje. rješenje na temelju kojeg je građaninu izdana potvrda, dokument, uvjerenje da ta osoba između ostalog posjeduje i hrvatsko državljanstvo. Nakon što su državna tijela godinama izdavala takva uvjerenja, brisati nekoga bez vođenja postupka u kojem bi se utvrdilo da je primjerice ta osoba lažno prikazala određene podatka, da je počinila kakvo kazneno djelo ili nešto slično je nedopustiva. Ako pogledamo samo odredbe Zakona o općem upravnom postupku, jasno je da postoje vrlo, vrlo strogi rokovi koji se tiču ukidanja i poništavanja određenog rješenja. Za ukidanje to je godinu dana, za poništavanje je to pet godina, utvrđenje ništavosti, e ono može uvijek. Ali tada državno tijelo mora dokazati da je osoba koja je u pitanju počinila jedan od razloga za utvrđenje ništavosti, kao što sam spomenuo to je između ostalog kazneno djelo. To se ovdje nije događalo. Kako bi onim pripadnicima našeg društva koji su uredno upisani u knjigu hrvatskih državljana, koji su nakon toga uredno od državnih tijela nadležnih za vođenje te knjige i nadležnih za izdavanje potvrda dobivali i domovnicu i putovnicu i sve ostale dokumente pa i osobnu iskaznicu kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo kako bi te osobe zaštitili, ovaj zakon moramo donijeti i zbog toga će Klub zastupnika SDP-a podržati donošenje ovoga zakona. Hvala. Miroslav Tuđman, replika. u normalnim okolnostima ne bi trebali donositi ovaj zakona, zapravo bi se takvi slučajevi trebali rješavati u upravnom postupku jel nikome ne možete oduzeti državljanstvo kojega je dobio, pogotovo ako ga je dobio normalnom procedurom, a ne nekakvim … Međutim ono što bi trebalo reći sa ovim konotacijama koje se kažu i što je kolega Pupovac govorio sa nekakvim racio koji se prije mogao pravdati, a danas ne, onda treba reći ti ljudi su dobili domovnice od što se ovdje navodi, ja ne bih naveo nikada taj datum jel smatram da je Hrvatska država nastala 25.6., a ne 8.10., znači dobijali su devedesetih godina i kasnije ova intervencija u ovaj zakon se kaže da se to odnosi na one koji su dobili domovnicu i da im se to ne može poništiti naknadno. tome govorimo o periodu ako se radi o protupravnom ili ponašanju koje ide od danas pa unatrag, ja ne znam koliko godina, očigledno ni gospoda ne znaju s obzirom da nisu znali reći o koliko o koliko godina se radi. Pa prema tome, dajmo onda malo se skoncentrirajmo na ovaj period zadnjih desetljeća ili koga vremena kada se to događa, to je poanta. **Zgrebec, Dragica ja se s vama oko toga mogu složiti, ali ovaj problem ima daleko dulju povijest. A ta povijest proizlazi iz još jedne činjenice, prije sam govorio da ljudi nisu svjesni da kada dobivaju osobnu iskaznicu da se izda rješenje, ali mnogi nisu svjesni niti da smo za vrijeme Jugoslavije mi u sklopu Jugoslavije imali i državljanstvo pojedine republike koja je bila sastavnica te Jugoslavije. I isto moramo biti svjesni da se te knjige nisu baš najurednije vodile u Hrvatskoj sigurno urednije nego u nekim drugim ali na području Hrvatske je bilo određenih problema. Zašto o tome govorim? Zato što su problemi sistemski oko upisa u knjigu hrvatskih državljana postojali primjerice u Istri zbog njenog neriješenog statusa, prvo do '48.godine i Pariškog mirovnog sporazuma, a onda za drugi dio Istre do 1980.-te i Rimskih i Osimskih sporazuma. I u takvim situacijama mnogi moji sugrađani su imali velikih problema oko postizanja upisa u knjigu hrvatskih državljana i to je kod njih trajalo i do '92., i do '93., i do '94.jer nisu imali prethodne podatke o upisu u knjigu hrvatskih državljana za vrijeme Jugoslavije. Rođeni u Puli, čita život živjeli u Puli, možda su dva, tri puta otišli u Trst i odjednom ne mogu postići državljanstvo. Upravo zbog toga ja osjećam poseban senzibilitet prema ovom problemu o kojem je kolega Kajtazi govori. I da, da, trebamo se koncentrirati na vrijeme od '91.na ovamo, ali ovaj je problem sa malo duljom genezom. Hvala. glasat će naknadno. Sutra ćemo početi po dogovoru u 9,00 sati za one koji žele određene mišljenja klubova iznijeti, a u 9,30 početi sa raspravom o Prijedlogu odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo. Hvala lijepa. Doviđenja.